vil jeg framsette et representantforslag om å trekke Statens pensjonsfond utland ut av selskap som bidrar til å opprettholde ulovlige israelske bosettinger, et representantforslag om en mer humanitær behandling av søknader om innreise fra folk på Gaza med tilknytning til Norge

På vegne av representantene Guri Melby, André N. Skjelstad, Ola Elvestuen og meg selv framsetter jeg et representantforslag om å etablere en nasjonal sikkerhetsstrategi, på vegne av representantene Guri Melby, Abid Raja, Grunde Almeland og meg selv framsetter jeg et representantforslag om å evaluere og styrke voldserstatningsordningen. Eg har for ordens skyld med meg to eksemplar.

Videre vil presidenten opp- lyse om at det har kommet anmodning fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om å få avholde kontrollhøring på en dag det er stortingsmøte, dvs. tirsdag 16. april. Dette betinger at forretningsordenens § 27 tredje ledd annet punktum må fravikes. Presidenten foreslår at anmodningen fra kontrollog konstitusjonskomiteen imøtekommes, og at Stortinget i medhold av forretningsordenens § 79 godkjenner at nevnte bestemmelse fravikes.

2. Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny avtalefestet pensjon) (Innst. 231 L (2023–2024), jf. Prop. 35 L (2023–2024)) 3.

sakene): Av og til får man være med på noe som er litt stort. Pensjon er en sånn sak. Vi inngikk et forlik på skuddårsdagen, og i dag kom jaggu hele Norden for å feire at vi skal vedta!

Jeg vil takke både komiteen og partiene som er en del av forliket, for konstruktive samtaler og et resultat vi kan stå sammen om de neste ti årene. Jeg vil også takke alle rådgiverne fra de ulike partiene som har bidratt. Vi er mange som har dratt dette lasset sammen, og jeg setter pris på innsatsen til alle. Vi har tre ulike saker til behandling i dag: stortingsmeldingen, hvor syv partier har inngått forlik, samt to lovproposisjoner, om henholdsvis samordningsregelverk og offentlig AFP. Kort om lovproposisjonene først: Lovproposisjonen om samordning gjør at årskullene 1954–1962 får bedre pensjonsuttelling ved å fortsette lenger i jobb. Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt står bak innstillingen i denne saken. Lovproposisjonen om offentlig AFP er en omlegging etter mønster av AFP i privat sektor. AFP endres fra å være en tidligpensjonsordning til å bli et livsvarig påslag. Endringene i privat AFP har hatt positiv effekt på sysselsettingen. Flere står i jobb lenger. Det er fortsatt en rekke fallgruver i AFP, med ulike kvalifikasjonskrav i både privat og offentlig sektor. Det er uheldig at man med dagens system ikke fritt kan bevege seg på tvers av sektorene uten å risikere å miste avtalefestet pensjon. Den største utfordringen handler om at ansatte risikerer å miste hele ytelsen fordi de ikke oppfyller kvalifikasjonskravene i en kort periode. Partene i arbeidslivet har jobbet med mulige endringer for å legge til rette for økt mobilitet i arbeidslivet og fjerne fallgruvene som eksisterer i dagens ordning. Komiteens flertall forventer at partene vil komme fram til endringer i ordningen som vil ivareta disse hensynene, samt at regjeringen vil bidra konstruktivt for å få på plass en omlegging av AFP-ordningen i privat sektor. Lovproposisjonen følger opp avtalen som ble inngått mellom partene i offentlig sektor i 2018. Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt står bak innstillingen i denne saken. Så til stortingsmeldingen og pensjonsforliket: Pensjonssystemet vårt må være både sosialt og økonomisk bærekraftig over tid. Hvis det ikke er rettferdig, vil systemet miste sin oppslutning. Da ryker også den økonomiske bærekraften. Med dette forliket sikrer vi begge deler. Pensjonsutvalget som evaluerte pensjonsreformen, konkluderte med at pensjonsreformen virker, og at pensjonsreformen var nødvendig. Utgiftene til pensjon vil fortsatt øke kraftig de neste tiårene, men veksten dempes på grunn av grepene som fikk virkning fra 2011. Utvalget pekte også på at det var nødvendig å ta grep for å bedre pensjonen for uføre og minstepensjonister. Det gjør vi nå. Uføre får to tredjedels skjerming av sin pensjon. Dette grepet skal sikre at utviklingen i uføres pensjoner følger utviklingen i yrkesaktives pensjoner. Minsteytelsene skal reguleres med lønnsvekst og dermed følge velstandsutviklingen i samfunnet. Etter uttak reguleres minsteytelsene med snitt av pris- og lønnsvekst, slik som øvrige pensjoner under utbetaling. Gjennom forliket i Stortinget sikrer vi dessuten en forbedret skjerming for årskullene 1954–1962, og vi får på plass en sliterordning i folketrygden som skal ivareta dem som ikke klarer å stå i jobb fram til normert pensjonsalder. Endringene vi gjør nå, viser tyngden og tryggheten som ligger i jevnlige evalueringer. Det er viktig at vi har et langsiktig perspektiv på pensjon, men perspektivet skal likevel ikke være så langsiktig at folk blir usikre på framtiden. Jeg ser nå at folk både i 20-årene og 30-årene uttaler seg om hvor lenge de må stå i jobb. Til dem vil jeg si: Systemet skal evalueres både fire og fem ganger før dere går av med pensjon. Det ligger en stor trygghet i evalueringene. Det at vi nå styrker den sosiale bærekraften, og bruker over 30 mrd. kr mer på dem som har minst, understreker nettopp dette. Med det anbefaler jeg komiteens innstilling i alle tre sakene. Jeg er glad for at vi med dette viser fram noe av det fineste med norsk politikk: et bredt forlik om en viktig sak

Kristjánsson (R) [10:10:23]: Jeg må først få takke representanten Moflag for kyndig ledelse av de forlikssamtalene som vi til slutt meldte oss ut av, men som vi lenge var med i. Jeg har et spørsmål knyttet til noen av de automatiske tingene som ligger inne i dette. Altså: Det ligger nå inne en mekanisme for å øke pensjonsalderen med ca. ett år hvert tiår. Spørsmålet er om representanten Moflag og regjeringspartiene ser noen utfordringer ved å ha en sånn mekanisme som potensielt bare vokser rett inn i himmelen. Tuva

Det som er viktig, og som vi tar opp i evalueringspunktene, er at vi må se forholdet mellom faktisk avgangsalder og levealdersjusteringen, for hvis det er sånn at vi fortsetter å leve lenger, men ikke klarer å jobbe like lenge, er det noe vi må se på

Ser representanten Moflag at ti år kan være ganske lang tid mellom hver gang man evaluerer disse ordningene? Det er jo to og en halv stortingsperiode innenfor hver evalueringsperiode der det i praksis ikke er lagt opp til noen diskusjon f.eks. om pensjonsalder. Jeg synes at ti år er et fornuftig tidsperspektiv. Nå har pensjonsreformen virket siden 2011. Vi er i 2024. Disse endringene vi nå vedtar, vil i hovedsak få effekt fra 2026. Sånn sett er vi kanskje litt på etterskudd i denne evalueringen sammenlignet med det vi ser for oss

Hva ville regningen vært hvis man ikke tar de grepene som flertallet nå legger opp til?

Vi ser at pensjonene vil øke betydelig i årene framover, selv med disse grepene. Pensjonsreformen er om 30 år forventet å føre til at pensjonsutgiftene blir 200 mrd. kr lavere enn uten pensjonsreformen. Forliket som vi har blitt enige om her, er en kostnadsøkning i pensjonene som bidrar til at pensjonene blir mer sosialt rettferdige. sikrer tryggheten for dem som er uføre, for dem som er minstepensjonister, og ikke minst for sliterne, som nå får en egen ordning i folketrygden. Dette forliket innebærer en betydelig kostnadsøkning, men til grunn ligger jo pensjonsreformen fra 2011. I melding- en kan vi lese at hvis man tar disse grepene som regjeringen og flertallet ønsker, vil det i et 2060-perspektiv koste staten 30 mrd. kr ekstra, og hvis man ikke gjør det, vil det koste 154 mrd. kr. Er det ikke da en sparereform når man reduserer kostnadene til staten med 124 mrd. Pensjon vil fortsatt være en av de aller største utgiftspostene på statsbudsjettet. Pensjonen kommer til å fortsette å øke i tiårene framover. Nå øker den litt mer enn det som var utgangspunktet med tallene tallene fra pensjonsreformen fra 2011. Det mener vi er riktig fordi det gjør det mer sosialt bærekraftig. Det gjør også at det blir mer økonomisk bærekraftig over tid, fordi det sikrer oppslutningen rundt pensjonssystemet. Presidenten

[10:15:22]: La meg begynne med å takke komiteen og ikke minst saksordføreren for et veldig godt arbeid. Det vi kommer til å vedta i dag, er en historisk bred enighet om videreføring av pensjonsreformen og en nødvendig justering av innholdet i pensjonsreformen. Det er en stor styrke med Norge at vi har et politisk klima som gjør at vi kan planlegge for fremtiden der andre land ikke makter å foreta denne typen mindre justeringer underveis, og dermed får store utfordringer når regningene hoper seg opp. Dersom vi ikke hadde gjennomført de nødvendige grepene helt tilbake i 2008 og 2011 som nå bekreftes i Stortinget i dag, ville det i fremtiden skape store, brå kutt og endringer, og man kunne ha fått den sosiale uroen som man ser også i andre vestlige europeiske land. Dette er positivt, og når både SV og Miljøpartiet De Grønne nå også går inn i den store enigheten, er det noe å glede seg over. Det er også veldig viktig med den forutsigbarheten for folk, pensjon er noe som man tenker litt på når man er ung og blir mer klar over når man blir eldre, men dette innebærer at man kan planlegge trygt for fremtiden og vite at også våre barn og barnebarn kommer til å få en verdig alderdom – slik som vi mener er viktig for oss. Når vi da har en levealdersjustering, ba jo Solbergregjeringen utvalget som laget NOU-en som la grunnlaget for dette, om også å se grundig på de laveste ytelsene. en anerkjennelse av at etter hvert som levealdersjusteringen begynner å tre skikkelig i kraft, må man også ta hensyn til dem som ikke klarer å følge det tempoet. Derfor har vi også, basert på både det som den offentlige utredningen foreslo og det regjeringen har fremmet, kommet til en del konkrete endringer. For det første kommer vi nå til å legge til grunn en ordning i folketrygden for dem som ikke makter å stå helt til pensjonsalder. Denne er rammet inn etter modell av den ordningen som er i privat AFP, men partene skal nå også få anledning til å utforme detaljene i regelverket. Det andre er at vi skal sørge for at flere kan stå lenger i jobb, og en bestilling fra Stortinget i dag til partene skal være at de også setter seg ned og finner ut hvordan man kan ha et arbeidsliv som gjør det mulig for flere å jobbe lenger. Det tredje er at vi får på plass en skjerming for de uføre som ikke kan jobbe for å kompensere for levealdersjusteringen, og at den skjermingen vil være i tråd med det som de arbeidsføre jobber mer. mer. Så må vi ikke, i en debatt om pensjon, bare snakke om arbeid som et slit og en plikt. For veldig mange er det å jobbe og det å stå lenger i jobb et gode. Derfor kan vi ikke bare snakke om at folk må jobbe lenger, men også fjerne hindringene som gjør at folk som ønsker å jobbe lenger, skyves ut av arbeidslivet. Vi vet at altfor mange når de nærmer seg 60 år, opplever å bli koblet av oppgaver og få færre prosjekter, men stadig oftere får spørsmål om når de har tenkt å gi seg. Dette fører til at dyktige og dedikerte ansatte som har ekstra mye erfaring, mister tillit i arbeidslivet og skyves ut før de ønsker. Derfor har det for Høyre vært viktig å få på plass to viktige grep: Det ene er at den fratredelsesplikten som vi fjernet ved en lang rekke særaldersgrenser, og som Hurdalsplattformen sier at skal gjeninnføres, er Stortinget nå bredt enige om at ikke ikke skal gjeninnføres. Det betyr i realiteten at selv om man har en rett til å gå av ved særalder, har man ingen plikt til å gjøre det. Det betyr at de som ønsker å jobbe lenger, kan gjøre det. Jeg er også glad for en formulering om at Forsvaret skal se på sitt eget løp, men det er ingen hemmelighet at Høyre – som også har fremmet forslag om dette – mener at den plikten også bør fjernes i Forsvaret, ikke minst i den tiden vi er i nå. Det andre er å øke den øvre aldersgrensen i staten til 72 år, altså gjøre den lik den som er i privat sektor. Det er ingen grunn til at ikke dette skal være det samme, og det gir altså en anledning til at de som er i offentlig sektor og orker å jobbe lenger, får muligheten til å gjøre det. det. Alt i alt mener jeg at selv om ingen partier kan si at de har fått alt sånn som de ville, viser dette noe av styrken med norsk politikk: at vi klarer å bli enige om de lange linjene og store grepene og dermed sikrer langsiktig velferd for befolkningen vår.

Kristjánsson (R) [10:20:42]: Godtgjørelsene her på Stortinget reguleres i tråd med lønnsveksten. Derimot reguleres de laveste pensjonene

Over tid innebærer dette en underregulering av pensjoner. Det er riktig nok mindre alvorlig enn den forrige underreguleringen Høyre var med på å vedta, men det er enn så lenge fortsatt en underregulering av pensjoner. Det betyr at framtidens pensjonister vil få litt

minstepensjonister skal få underregulert sine pensjoner, mens stortingspolitikere skal få regulert sine godtgjørelser i tråd med lønnsveksten. Henrik Asheim (H) [10:21:39]: Når det gjelder må- ten å regulere løpende pensjoner på, er ikke det noe særnorsk fenomen i det hele tatt. Det ene er diskusjonen om på hvilket nivå man skal være når man går inn på den pensjonsalderen. Det andre er er hvordan man skal regulere løpende pensjon. Her har ulike land ulike modeller, og Norge endret for ikke så lenge siden til at det skulle være et gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst, nettopp for å unngå at man de årene lønnsveksten var lav, kunne risikere å få negativ kjøpekraft. Det store grepet vi gjør i denne enigheten når det gjelder den framtidige garantipensjonen, er at vi i stedet sier at nivået på garantipensjonen man går inn på, skal justeres med lønnsvekst. Det betyr at det nivået kommer til å følge lønnsutviklingen i samfunnet. Men en regulering av løpende pensjoner er ikke noe som er særegent for minstepensjon eller framtidig garantipensjon. Det er slik man regulerer de løpende pensjonene for alle som har pensjon.

Over tid betyr det at pensjonene blir mindre verdt sammenliknet med lønnsveksten i samfunnet. Over tid er lønnsveksten i samfunnet høyere enn prisveksten i samfunnet. Det må man være ærlig om. Man har vedtatt en ny underregulering, som innebærer at pensjonistene kommer dårligere ut. Grunnen til at jeg tar opp forholdene for dem som ligger på de laveste nivåene, er selvfølgelig at det er mest dramatisk, for de har allerede svært lave pensjoner. Det finnes minstepensjoner i dag som er under EUs fattigdomsgrense. De tallene vi har fått fra Finansdepartementet, tyder på at selv med end ringene som kommer nå, kan opptil en fjerdedel av de enslige pensjonistene i framtiden være fattigere enn dagens minstepensjonister. Spørsmålet er ikke om Norge er alene om dette, men hvorfor det er rettferdig at pensjoner skal reguleres lavere enn f.eks. godtgjørelser på Stortinget. Det opplevde jeg ikke at representanten svarte på. Det vi har blitt enige om gjennom dette forliket, er at nivået på garantipensjonen skal reguleres med lønnsvekst. Med det som er spørsmålet, er: Hva skjer når man da får pensjonen utbetalt? Da reguleres den med pris- og lønnsvekst. Det førte f.eks. til at i fjor, da prisveksten var høyere enn lønnsveksten, fikk pensjonistene høyere vekst i kjøpekraft enn landets

man må jobbe svært lenge med ganske høy lønn for å komme over det som vil være garantipensjonen. Et veldig viktig mål for Høyre, og som jeg opplever det egentlig er for forlikspartnerne, er at det også skal være en arbeidslinje i pensjonssystemet som gjør at de som har lagt ned mange års innsats, de som har jobbet lenge, også skal tjene på det når de mottar pensjon. Rødt er ikke til- henger av et flatt pensjonssystem, men Rødt er tilhenger av at det skal være et golv i pensjonssystemet. Altså: De laveste pensjonene skal ikke falle gjennom det golvet, alle pensjonister skal ha en pensjon som det er mulig å leve av, og de pensjonene kan ikke ligge under det vi har av fattigdomsgrenser. Jeg er fortsatt nødt til på en måte å få det svart på hvitt fra Asheim, for jeg synes at det er litt forkludret. Jeg er enig i at prisveksten var høyere enn lønnsveksten i fjor, og det var jo flaks for pensjonistene akkurat i fjor. Men er representanten Asheim enig i – ja eller nei – at snittet av lønns- og prisvekst over tid innebærer en underregulering av pensjoner, helt uavhengig av akkurat hva som skjedde i fjor, altså at det systemet man nå går inn for, bekrefter og stadfester, innebærer at folks pensjoner over tid vil bli mindre verdt så fort de er løpende? Det fører til at man ikke er med på den samme lønnsveksten, for man trekker fra prisveksten. Det er helt riktig. Men dette er heller ikke lønninger man får, det er pensjonsnivået. Det som er forskjellen, er at når man jobber og tjener opp pensjon, oppnår man et pensjonsnivå, og så vil lønnsveksten avgjøre hvor mye man regulerer pensjonsnivået hvert år.

(Sp) [10:26:18]: Takk til saksord- fører Tuva Moflag for en inkluderende og raus prosess, som førte fram til et bredt forlik om pensjonsmeldingen. også for godt samarbeid i forhandlingene, der vi på vegne av regjeringspartiene, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, la til rette for å finne inkluderende løsninger. Folketrygden er bærebjelken i det norske pensjonssystemet, og dette er den første evalueringen av pensjonsreformen som ble innført i 2011. Regjeringens forslag bygger på pensjonsutvalget, som leverte sin utredning i 2022. Erfaringene fra pensjonsreformens første år har vist at det er behov for noen justeringer. Sammenlignet med folketrygden slik den var fram til 2011, innebar pensjonsforliket en del prinsipielle endringer – fleksibelt uttak fra 62 års alder og mulighet til å ha lønnet arbeid ved siden av. Dette har ført til at ganske mange har startet uttak før pensjonsalderen på 67 år. Etter hvert som forventet levealder har økt, betyr levealdersjusteringen at pensjonsbeholdningen skal deles over flere år. Sagt med andre ord: En må i dag jobbe til godt over 67 år for å få samme årlige pensjon som en før fikk ved 67 år. Fleksibelt uttak ved 62 års alder gjelder ikke dersom en ikke har høy nok opptjening av inntektspensjon. Samspillet med den nye sliterordningen kan her spille en rolle med tanke på at de som trenger det, kan gå av med pensjon tidligere enn de ellers kunne gjort. For Senterpartiet er det viktig å understreke at folketrygden skal sikre en trygg og verdig alderdom for alle, og at den skal ha en sosial profil. Folketrygdens grunnsikring av pensjonistenes inntekt er det viktig å verne om, men det er også viktig å være klar over at den er nettopp det – en grunnsikring. Jeg er ikke helt sikker på at vi har sett de fulle konsekvensene av den fleksibiliteten som ble lagt inn i 2011, og dette er nødt til å bli et tema også i framtiden. Med denne evalueringen har en heller ikke gått inn på de ulike ordningene for tjenestepensjon, AFP og individuell pensjonssparing, og det må nok også bli et tema i neste evaluering. Vi i Senterpartiet er glad for at vi nå skal regulere minsteytelsene med årlig lønnsvekst, og at løpende pensjoner reguleres med et gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst. En bedre skjerming av de uføre er også viktig. Dette gir bedre muligheter for å opprettholde kjøpe kraften til dem som har minst, noe som er veldig viktig for Senterpartiet og regjeringen. Vi lever lenger, og vi har rett og slett behov for at flere deltar i arbeidslivet. For Senterpartiet er det viktig at vi legger til rette for et seriøst, trygt og anstendig arbeidsliv, nettopp for å gjøre det mulig og interessant å delta lenger i arbeidslivet. Når den gjennomsnittlige levealderen har økt, betyr det også at mange finner det meningsfylt å fortsette lenger i arbeidslivet. Arbeidsplassen representerer tilhørighet og et sosialt nettverk som mange finner det positivt å være en del av. For andre har yrkeslivet betydd slitasje og utbrenthet. Vi kaller dem ofte for sliterne. Vi skal ha et pensjonssystem som også gir denne gruppen en anstendig inntektssikring. Derfor innebærer avtalen at vi innfører en sliterordning i folketrygden. Vel så viktig er det at vi peker på at partene i arbeidslivet må bidra til trygge og seriøse arbeidsplasser med godt arbeidsmiljø. Dette skal ikke bare være tomme ord. I samarbeid med partene skal vi se på tiltak på arbeidsplassene som kan bidra til at flere kan stå lenger i jobb. Avtalen innebærer også at pensjonsalderen – normert pensjonsalder – skal økes. Utviklingen i levealder tilsier en økning på om lag en måned per årskull. I 2035 vil 1968-årgangen bli 67 år. De må altså jobbe fem måneder ekstra. Samme år vil 1973-årgangen fylle 62 år. De må da jobbe elleve måneder ekstra før de kan ta ut tidligpensjon. Avtalen innebærer at vi innen den tid skal ha på plass neste evaluering. Vi skal leve vårt liv og ha trygghet for hva som venter oss den dagen vi pensjonerer oss. Samtidig skal fellesskapet ha evne til å finansiere framtidens pensjoner.

Takk

jeg leste nylig på partiets hjemmesider at samordningsfellen «er et eksempel på noe som bør fjernes». Partinestor Per Olaf Lundteigen sa det i Debatten i NRK i forrige uke, noe jeg er helt enig i, og som jeg synes det står respekt av. av. Nå har Fremskrittspartiet i dag levert inn et forslag om å kompensere dem som blir rammet av samordningsfellen. Kommer Senterpartiet, som tilsynelatende er for det, til å stemme for det forslaget i dag?

får stadig mindre utbetalt tjenestepensjon dess lenger de står i jobb. Det er ingen hemmelighet at Senterpartiet har ønsket seg en annen løsning på den saken, og at vi har ønsket at det skal bli ryddet opp i. Representanten viser til et forslag som nå ligger til saken, og som er til forveksling likt et representantforslag som nevnte Per Olaf Lundteigen fremmet her i Stortinget for noen år siden. Den gang stemte Fremskrittspartiet mot det forslaget, og så vidt jeg vet, var det også etter at Fremskrittspartiet gikk ut av regjering.

her i dag, siden det er levert inn et forslag, til at Fremskrittspartiet og Senterpartiet kan stemme likt på noe man er enige om. Jeg oppfattet heller ikke at representanten svarte på hvordan Senterpartiet kommer til å stemme, så jeg vil gjerne invitere Senterpartiet til å stemme for Fremskrittspartiets forslag, all den tid de sier at de er for det.

at prosessene rundt avstemninger kan være litt kronglete noen ganger. Vi har valgt å ikke legge skjul på hva som er Senterpartiets egentlige syn i denne saken, men vi er også del av en regjering som vi er veldig stolte av, hvor vi finner gode beslutninger gjennom kompromiss. Gode kompromiss er jo det som gjør at vi får gjennomført mye god Senterparti-politikk på veldig mange områder, og det er helt åpenbart at vi følger innstillingen og regjeringens konklusjon når vi skal stemme over denne saken i dag. Ergo: Vi stemmer ikke for Fremskrittspartiets forslag.

«Folketryg- den utgjør en hovedpilar i velferdsstaten og er det bærende elementet i det samlede pensjonssystemet. Det grunnleggende formålet er å gi den enkelte økonomisk og sosial trygghet når det ikke lenger kan forventes at man kan forsørge seg selv ved eget arbeid. Pensjonssystemet må sikre en trygg og verdig alderdom for alle, og befolkningen må ha tillit til at systemet også i framtiden vil innfri sine pensjonsløfter.» Dette står innledningsvis i innstillingen, og dette er vi enig i, men som i 2011 er ikke Fremskrittspartiet en del av flertallet. for 2023–2024, er et resultat av et utvalgsarbeid som egent lig framskaffet fasiten på hvorfor Fremskrittspartiet ikke gikk inn i pensjonsreformen i 2011. Levealdersjusteringen var vi imot. Vi så at dette kom til å slå skjevt ut. En av konsekvensene, som vi også har til behandling i dag, er samordningsfellen. Dette var årsaken – som fasiten viser at vi fikk rett i – til at vi ikke sto i det.

Vi er uenig med flertallet når det gjelder de økonomiske forutsetningene som legges til grunn for å øke pensjonsalderen for framtidens pensjonister. Bakgrunnen for pensjonsreformen i 2011 var troen på sviktende statsfinanser i tiden som kom, og faktisk kanskje ønsket til noen – at olje- og gassnæringen kanskje skulle forsvinne over natten. Fasiten viser at denne framtidstroen var feil. Fra en situasjon der oljefondets verdi var lavere enn opparbeidede pensjonsforpliktelser, er nå verdien av fondet høyere enn forpliktelsene til alderspensjon, men nok en gang er sviktende statsfinanser et argument for å svekke pensjonssystemet. Fremskrittspartiet avviser også denne gangen denne skremselspropagandaen og viser her til fondets faktiske utvikling de siste 20 årene, som er 16 000 mrd. kr mer enn det var for 20 år siden, samt fortsatt høye inntekter fra naturressurser. Vi mener at en større utfordring for bærekraften i velferdssystemet er at så mange mennesker i arbeidsfør alder ikke deltar i arbeidsmarkedet og derfor heller ikke bidrar til finansieringen. mener at alle gode krefter må inviteres med for å løse den samfunnsutfordringen, og at flertallet burde rette mer oppmerksomhet mot den utfordringen som utenforskapet innebærer for velferdsstaten, heller enn å redusere verdien av alderspensjonen for personer som har bidratt gjennom et langt yrkesliv. Pensjonsreformen som vi nå skal forbedre ved denne meldingen, vil resultere i at de som har valgt en yrkesutdannelse og har stått lenge i arbeidslivet, skal betale kostnaden for at de som har valgt en lang utdannelse, men et kortere yrkesliv, skal få et bedre liv. Det er resultatet av det vi har til behandling. Fremskrittspartiet støtter ikke levealdersjustering og normert pensjonsalder, som vil svekke pensjonssystemet for kommende alderspensjonister. En slik innføring gir særlig utfordringer for alderspensjonen til som ikke har mulighet til å jobbe lenger for å kompensere for pensjonsreduksjonen. Flertallets forslag om skjerming for to tredjedeler av den negative virkningen er heller ikke holdbart, da vi ønsker full skjerming. Vi ønsker at en sliterordning blir etablert. Flertallet ønsker at det skal utredes.

istedenfor å få på plass en sliterordning og faktisk i framtiden se om vi har behov for AFP. Fremskrittspartiet mener at minsteytelsene i pensjonssystemet skal være på nivå med EUs fattigdomsgrense, og at reguleringen skal følge lønnsutviklingen. Vi ønsker en avvikling av samordningsfellen, men det blir videreført. Vi har også lagt fram et løst forslag i saken hvor vi ber om at man ser på muligheten for å kompensere dem som faktisk har blitt rammet av denne fellen. Det får vi se om flertallet ønsker å være med på. Fremskrittspartiet mener at hovedmålet med alderspensjon er å skape et trygt og forutsigbart økonomisk grunnlag for personer som ikke lenger er i ordinær yrkesaktiv alder. Det er uholdbart at man gjennomfører reduksjoner i alderspensjonen for å overføre ressurser til andre samfunnssektorer. Det er feil at folk med et langt yrkesliv skal få kutt i pensjonen for å bidra til å finansiere «tilkarringsindustrien» på klimaområdet som henter ut store subsidier, tusenvis av flyktninger som får alle kostnader dekket av staten, et bistandsbudsjett som bare fortsetter å vokse, og en offentlig sektor som bare vokser ut av proporsjoner.

Frem- skrittspartiet har gjentatte ganger lagt fram forslag i denne sal, bl.a. et forslag som gikk ut på fleksibilitet i uføregraden, som ville medført at flere hadde bidratt i yrkeslivet Det har flertallet i denne salen stemt ned. Fremskrittspartiet har også foreslått at de som er eldre og har gått av med pensjon, skal få lov å nyte godt av sykelønnsordningen, arbeidsavklaringspenger etc. når de allikevel har valgt å stå len ger i arbeidslivet enn til pensjonsalder. Det har denne salen stemt ned. Vi tror at ved å gjøre slike grep kommer vi til å hente inn mange milliarder mange milliarder – ved å få de med restarbeidsevne ut i yrkeslivet. Jeg sa innledningsvis i replikken til Tuva Moflag at dette er en sparereform. Vi vet kostnaden i 2060. Tuva

Det er slik at vi har ulike satser for minsteytelsene for både gifte og samboende. Det er dyrere å være enslig i Norge, og det er en forskjell i nivåene både på minstepensjonen, slik den er i dag, og på garantipensjonen, som innfases for de eldste årskullene nå. Mener representanten fra Fremskrittspartiet at det er rettferdig at de som er enslige, får en høyere

Det har vært brukt argumenter i denne salen fra Tuva Moflag og Henrik Asheim om at avstanden mellom minste pensjonsnivå og det å ha stått 40 år i arbeidslivet må være stor nok. Det er viktigere å holde folk i fattigdom enn å løfte dem opp. Da er det noe feil med pensjonssystemet, og minstepensjonsordningen må styrkes.

de laveste pensjonene skal løftes opp til EUs fattigdomsgrense og over det. Ingen skal leve i fattigdom når de er på en offentlig ytelse. Spørsmålet jeg aldri får svar på, er hvorfor Fremskrittspartiet samtidig godtar at de som lever på uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger, gjerne kan leve under fattigdomsgrensen fram til den dagen de blir pensjonister. I realiteten betyr det i systemene at man først skal leve i fattigdom fram til man blir 67–68 år, for så plutselig å hoppe opp

det er folk som ikke klarer regningene sine. Om de er uføre eller hva det måtte være, må man ha et sikkerhetsnett som gjør at folk faktisk kan leve et godt liv, iallfall et anstendig liv. Det skal vi være enige om. I vårt forslag her i dag synliggjør vi dette med full skjerming. Vi mener at det faktisk er nødvendig at de som

Eg våger meg på å stille det igjen. Når Framstegspartiet no føreslår å fjerne levealdersjustering, ha full regulering med lønsvekst, fjerne all skjerming osv.,

Hvis man gjennomfører det som flertallet ønsker, og som Venstre er del av, vil den regningen være på 30 mrd. kr. Det var mitt utgangspunkt til saksordføreren, ved at dette er en sparereform man skal spare staten for kostnader for å bruke pengene på tiltak som Venstre gjerne applauderer som miljøpolitikk, altså at framtidens pensjonister skal ta regningen for miljøregnskapet til Venstre.

Folketrygden er den sentrale grunnmuren i pensjonssystemet. Den skal gi en god grunnsikring for alle. Økonomisk trygghet og en verdig avgang etter arbeidslivet er en av velferdens viktigste bærebjelker. SV jobber for et rettferdig pensjonssystem på tvers av klasser, yrker, kjønn og generasjoner. SV var og er imot pensjonsreformen og forliket fra 2005, som har gitt store deler av pensjonssystemet vi har i dag. Levealdersjustering som virkemiddel for å få folk til å jobbe lenger fanger ikke opp ulikhet i helse og arbeidsforhold. Når en kokkeassistent i snitt lever til han er 79 år, mens en direktør lever til han er 85 år, blir det å dele pensjon på gjennomsnittlige leveår en omfordeling fra kokkeassistenten til direktøren. Belønningen for å stå et år lenger i jobb kan enklere hentes inn av akademikeren enn av renholderen eller sveiseren. Derfor vil SV endre levealdersjusteringen for å sikre rettferdighet for yrkesgrupper som må slutte tidlig, samt for yngre generasjoner. I denne saken framholder vi i innstillingen at SV fortsatt er kritisk til sentrale deler av pensjonssystemet, og at vi har gått inn for å endre levealdersjusteringen. Vi gjentar også motstanden mot å øke pensjonsalder. I stor grad kommer det som en forlengelse av pensjonsreformen når folks pensjoner ved dagens aldersgrenser forvitrer. Likevel var det ikke en omkamp om dette Stortinget fikk til behandling nå, men endringer innenfor disse rammene. Stortingsmeldingen følger opp pensjonsutvalgets utredning, og mandatet for den var satt og begrenset av Solberg-regjeringen til å gjelde justeringer innenfor systemet. Det var ikke noe flertall for å stoppe økte aldersgrenser. Da valgte SV å anerkjenne det og jobbe for de endringene som var mulige, og sammen med fagbevegelsen har SV fått på plass viktige forbedringer. Vi har fått på plass en konkret ordning for sliterne, en tilleggspensjon som innføres samtidig med resten. Det er nesten 700 mill. kr i snitt mer de neste årene til folk som ikke kan jobbe lenge i slutten av yrkeslivet. Vi har fått på plass bedre pensjon for uføre gjennom et eget skjermingstillegg til omtrent 140 000 uførepensjonister som ville kommet dårlig ut med regjeringens forslag, det er på 400–500 mill. kr i årene framover. Til sammen blir det 37,5 mrd. kr i mer rettferdig retning fram til 2060, og det er på toppen av det vi fikk levert på start. Det er viktig å si at det kommer i tillegg til et annet viktig gjennomslag i kroner og øre fra tidligere, som nå blir videreført de neste ti årene, nemlig at løpende pensjoner skal reguleres i takt med pris- og lønnsvekst istedenfor bare pris, sånn som det var tidligere. Det har også mye å si for pensjonistenes økonomi. Et annet viktig gjennomslag er at det ikke skal være noen automatikk i videre økte aldersgrenser. Etter økning én måned i året det neste tiåret er det ikke bestemt noe mer økning.

hvordan sliterordningen kunne blitt svekket, hva andre partier har ment om uføres alderspensjon generelt, hvordan uføretillegget vi fikk inn spesielt, hadde blitt seende ut, og regjeringens forslag om å fryse minstepensjon og garantipensjon på dagens nivå. For å ta tak i det sistnevnte er ikke det videreført i denne avtalen. Det betyr at regjeringspartiene og høyresiden ikke er låst sammen om minstepensjon under fattigdomsgrensen, og det betyr at SV igjen vil prioritere å øke disse nivåene i budsjettforhandlinger framover. Det er bare én av de kampene som kommer til å stå framover. I tillegg har vi en innretning på sliterordningen hvor SV forutsetter at en ordning som det vi har fått nå i folketrygden, skal komme på toppen av andre ordninger. Vi har også helt andre pensjonskamper som kommer på siden av denne stortingsmeldingen og denne avtalen. Jobben for en rettferdig pensjon fortsetter. Vi er langt fra ferdig.

[10:52:35]: Jeg har lyst til å begynne med å ta utgangspunkt i en tv-serie som har betydd veldig mye for mitt syn på verden, nemlig Peppa Gris. I Peppa Gris finnes det en figur som heter Frøken Kanin. Frøken Kanin har alle jobbene i Peppa Grissamfunnet. Hun kjører bussen, hun står i butikken, hun driver redningstjenesten, hun er turistguide, hun står i heisen og frakter Peppa og familien opp til Empire State Building når de er i USA. Den ene dagen Frøken Kanin er syk, bryter hele Peppa Gris-samfunnet sammen, for det er ingen som kan gjøre jobben hennes. Peppa Gris er, stikk i strid med hva mange tror, faktisk en fiksjonsserie, det som er mest fiksjonelt, er at hvis noen hadde jobbet like mye som Frøken Kanin i virkeligheten, ville de vært uføre for lenge siden. Hadde man hatt så mange jobber, så mange harde, fysiske, samfunnskritiske jobber på grunnplanet,

Vi har tall, statistikk og fakta som viser at folk som jobber i disse yrkene, dør tidligere, de har dårligere helse, og de har dårligere økonomi. Derfor er det å vedta et pensjonssystem som legger opp til at alle skal jobbe lenger, grunnleggende urettferdig yrkene og yrkesbelastningen er så ulik mellom ulike samfunnsgrupper. En lege, en arkitekt og en stortingspolitiker kan uten problemer jobbe til han eller hun blir 70. Det er ikke i samme grad realiteten for en kokk eller en bussjåfør. Derfor er Rødt grunnleggende imot det vedtaket som nå ligger på bordet, om å øke aldersgrensene i folketrygden, altså å øke den generelle pensjonsalderen. Vi vil advare mot en mekanisme som legger opp til at aldersgrensene skal følge den gjennomsnittlige levealderen i befolkningen, for gjennomsnittet er i dette tilfellet ikke spesielt dekkende for veldig mange yrker. Det er også et spørsmål om hvor meningsfulle sånne vedtak er.

blir som å vedta at det skal være fint vær på påskefjellet. Det er fint å gjøre det, men hvis disse gruppene ikke klarer å stå i den jobben de allerede har, hjelper det fint lite. Feilen her ligger jo ikke i dette forliket, den ligger i pensjonsreformen fra 2011, som innebar voldsomme innsparingskutt i folks pensjoner. Den positive siden av medaljen er at staten skal spare 230 mrd. kr på pensjoner, den negative siden av det er at man har tatt 230 mrd. kr fra framtidens pensjonister. Når det gjelder den levealdersjusteringen som kom da, som egentlig er Rødts hovedanliggende å protestere mot, lappes det nå litt på det systemet. Det er flere forbedringer i det forliket som legges fram, bl.a. sliterpensjon og en skjermingsordning – i alle fall delvis – for uføre, men helheten er likevel at man plastrer på det som er et, i våre øyne, ganske alvorlig sår i velferdsstaten. Ett argument er at vi er nødt til å gjøre disse endringene i pensjonsreformen fordi vi i framtiden ikke har råd til folketrygden på samme nivå som tidligere. Nylig leste jeg en bok om Arbeiderparti-strategen Erik Brofoss, som utformet den norske etterkrigspolitikken. Han var finansminister, handelsminister og sentralbanksjef. Da han gikk inn for folketrygd i 1948, møtte han motstand fra Arbeiderpartiets egen finansminister, Olav Meisdalshagen. Meisdalshagen mente at Norge i 1948 ikke hadde råd til folketrygd. Det var for dyrt. Brofoss mente at Meisdalshagen ikke hadde peiling på økonomi, så han svarte at det var bra for landets økonomi at også uføre og pensjonister hadde kjøpekraft, sånn at de kunne bruke penger og holde hjulene i gang

hvem skal betale for det – AUF, kanskje? For da, på 1960tallet, syntes man også det virket veldig dyrt med folketrygd og dyrt med pensjon. Jeg drar opp disse historiske eksemplene for å slå fast det åpenbare: Pensjon har alltid vært dyrt, folketrygd har alltid vært dyrt, og pensjoner vil bli dyrt også i framtiden. Det er ingen som kan benekte at våre forslag kommer med store kostnader, men til syvende og sist er politikk også et spørsmål om prioriteringer. Da er det også et spørsmål om hvorvidt man er villig til å prioritere nok ressurser og penger på å ta vare på framtidens pensjonister, eller om man går med på de store pensjonskuttene som har kommet gjennom pensjonsreformen. Jeg Som representanten Kristjánsson også har vært inne på selv, deltok Rødt i forhandlingene helt fram til jeg tenkte jeg skulle gi representanten en anledning til å skryte litt av det representanten synes er bra med dette forliket. Hva var det som gjorde at Rødt ble sittende så lenge som de gjorde? [10:58:15]: Takk for den muligheten. Det som gjorde dette vanskelig for Rødt, var egentlig to ting. Vi var motstandere av pensjonsreformen i utgangspunktet, men dette er jo ikke en behandling av pensjonsreformen. Det er ikke den som er oppe til omkamp nå. Der har representanten Øvstegård helt rett i sitt innlegg: Vi vedtar ikke levealdersjustering på Stortinget i dag. Det er vedtatt fra tidligere. Det vi synes var positivt, var at det var flere initiativer for å prøve å lappe på de mest alvorlige utslagene av pensjonsreformen. Det ene var sliterpensjonen, som har vært et sentralt krav tidligere, Det andre var skjerming av uføre – riktignok delvis, men likevel. I tillegg har man tidligere fått på plass et litt mindre ugunstig underreguleringsregime, noe som var positivt,

tema. Regulering med snitt av lønns- og prisvekst forventes å gi pensjonister økt kjøpekraft, men ikke like mye som dem som står i arbeid. Pensjonistene vil få mer, men de vil få mindre mer enn dem som står i jobb. Pensjon er inntektssikring, og da bør reguleringen handle om å sikre kjøpekraften. I dårlige tider med reallønnsnedgang vil pensjonistene skjermes i større grad enn lønnstakerne, slik vi så i fjor. Mener representanten fra Rødt virkelig at det er problematisk å regulere på den måten, når minstepensjonistene likevel får økt kjøpekraft og pensjonene stiger år for år? Ja, representan- ten fra Rødt mener at det er problematisk å underregulere pensjoner. Realiteten er at pensjonistene, sammenlignet med lønnsmottakerne, men også sammenlignet med måten vi regulerer f.eks. uføretrygden på, vil komme dårligere ut over tid med den ordningen. Rødt og denne

er minstepensjonen ikke til å leve av for veldig mange. Det står til og med i Hurdalsplattformen at minstepensjonistene må få mer, at minstepensjonen skal økes. Imidlertid er de framskrivningene vi får når vi stiller spørsmål til departementet, at i framtiden vil enda flere pensjonister få utbetalinger fra folketrygden som ligger under dagens minstepensjonsnivåer, det er det grunn til å se med stor bekymring på. Oppfordringen vår er at det bør komme et løft utenom dette forliket på de laveste pensjonsnivåene, sånn at man løfter dem opp til et sted i utgangspunktet som det i det minste går an å regulere sånn noenlunde rettferdig fra. Presidenten

Det er knapt noko samfunnsområde som skal verte satsa meir på, og som skal få større utgiftsaukingar dei neste åra, enn pensjonsutgiftene. Det har for så vidt vore tilfellet i fleire år allereie, og det er ein trend som vil forsterke seg.

ikkje kan gå av så tidleg som ein elles ville gjort, fordi ein må tene opp til dette nivået før ein kan gå av. Så for berekrafta i systemet og arbeidsinsentiva er dette ei sak med fleire sider, for å seie det slik. Uansett: Frå Venstres ståstad er det viktig at sjølv om vi har avvikande syn på pensjon – alle parti har jo litt ulike syn på det – er dette kanskje det området framfor noko der det trengst breie forlik som kan stå seg på tvers av stortingsperiodar og regjeringar,

[11:06:47]: Jeg vil starte med å takke forlikspartnerne for at vi klarte å enes på tvers av politiske standpunkter, og kanskje litt ulike primærstandpunkter, men at en med en så god og og konstruktiv prosess – og takket være saksordfører Moflag også bl.a. – sørget for at dette kom godt i havn. Det tjener dette huset til ære, for mange land har problemer med å kontrollere utgiftene til pensjon, og det er mange som sliter med å gjennomføre pensjonsreformer i takt med den utviklingen vi har innen helse, og ved at vi lever lenger. I Norge har vi derimot flere ganger lykkes med å få til brede forlik, og det mener jeg er viktig. En av de store suksessene i norsk politikk – og norsk økonomisk politikk – er at vi har klart å balansere hensynene til arbeid og finansiell bærekraft med nettopp det å sikre folk en sosial inntekt, sikre dem som ikke har hatt muligheten til å jobbe så mye som andre, for at de skal ha en anstendig pensjon.

dette, tok jeg langt på vei som en selvfølge, selv om det ikke er det i utgangspunktet. Jeg vil tro at det er sånn for flere partier. Det er viktig at en er med og tar ansvar, men også at en får noe gjennomslag for det en mener er ekstra viktig å justere på. Det at pensjonsreformen justeres jevnlig, er også positivt,

Jeg er glad for at dette pensjonsforliket i tillegg til å gjennomføre de nødvendige økningene i aldersgrensene omfatter en styrket årlig regulering av minstesatsene.

skal skjermes i en sånn grad at de får en rimelig god alderspensjon sett opp mot arbeidsføre. Enigheten om en overgangsordning for uføre som vil gå av med alderspensjon de neste årene, er veldig viktig. veldig viktig. Jeg takker forlikspartnerne for godt arbeid. Jeg er glad for at vi kan samles om dette på tvers av skillelinjene, og også for at enigheten rundt pensjonsreformen faktisk er blitt større.

at det er stort det vi gjør i dag, og at det er stort at vi har et bredt forlik. Jeg er enig i det, men egentlig er dette forliket litt større enn akkurat oss som er her, for pensjonssystemet vårt er et forlik mellom norske arbeidsgivere, norske arbeidstakere og norske myndigheter. Det er den norske modellen på sitt aller, aller beste. Endringene vi behandler i dag, treffer ulike deler av pensjonsregelverket vårt, og de henger sammen. De handler om å fullføre pensjonsreformen. Vi kommer nå et viktig steg nærmere et mer bærekraftig pensjonsregelverk, som sikrer den enkelte trygg og forutsigbar inntekt i alderdommen, og som samtidig stimulerer til arbeid. Regjeringen har i Meld. St. 6 foreslått en rekke tiltak som styrker den sosiale profilen i pensjonssystemet, og et bredt flertall i komiteen støtter regjeringens forslag. Jeg er glad for at det er enighet om justeringer som sikrer både dagens yrkesaktive og at ungene våre får en god og forutsigbar alderspensjon i folketrygden. Pensjonssystemet vårt må innrettes med et langsiktig perspektiv, både for å sikre forutsigbarheten for den enkeltes pensjon og for å sikre at systemet er økonomisk og sosialt bærekraftig. Derfor har vi all grunn til å være stolte av det forliket som nå er inngått, en historisk bred avtale om hovedelementene i pensjonssystemet vårt. vårt. I den offentlige debatten om pensjon har man i det siste kunnet få inntrykk av at regjeringens forslag handler om en hardere levealdersjustering, og at vi alle nå må jobbe mye lenger. Det er riktig at når vi lever lenger, må vi også jobbe noe lenger for å få det samme årlige pensjonsnivået, men dette er ikke noe nytt. Dette ble vedtatt i denne salen våren 2009, altså for 15 år siden. Det som er nytt, er at vi nå sørger for at aldersgrensene på trygdeytelsene følger med oppover i takt med forlenget ar beidsliv. Vi sørger for at de med lav opptjening får sikret fortsatt gode minstenivåer, og vi sørger for at pensjonsnivået til uføre i yngre årskull holder tritt med arbeidsføres pensjonsnivåer. Det gir rettferdighet, og det gir bedre trygghet for folk. Pensjonsforliket innebærer at aldersgrensen i folketrygden, både for alderspensjon og andre ordninger, som sykepenger, dagpenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, skal øke med små skritt, i takt med økende forventet levealder. Som pensjonsutvalget formulerte det: «Økte aldersgrenser er en logisk videreføring av pensjonsreformen.» Jeg er glad for at vi nå endrer på de øvrige ytelsenes aldersgrenser, slik at dette henger bedre sammen, og at vi sørger for å ikke skape nye hull mellom det som skal gi trygghet mens du skulle vært i arbeid, og det som skal gi deg trygghet når du er blitt så godt voksen at du uansett ikke lenger skal stå i jobb. stå i jobb. Vi trenger at våre kloke, sterke seniorer jobber lenger. Vi trenger egentlig grunnleggende en kulturell forandring i arbeidslivet vårt som er ganske formidabel, hvor vi både gjennom pensjonssystemet og også gjennom de andre ordningene vi har, bidrar til at folk kan stå lenger i arbeid og bli verdsatt gjennom et langt liv. Med det gjeldende regelverket for minstesatsene i alderspensjonen ville det blitt stadig lavere utbetalinger hvis vi så til det gjennomsnittlige lønnsnivået i samfunnet. Derfor er jeg glad for at vi nå også får bedre regulering både av minstesatsene og av de løpende utbetalingene av pensjon. Uføres alderspensjon har vært en uløst problemstilling etter pensjonsreformen. Komiteens flertall støtter regjeringens forslag om en bedre alderspensjon for uføre gjennom økte aldersgrenser. Det har i pensjonsforliket også blitt avtalt å styrke alderspensjonsnivået til overgangskullene, født mellom 1954 og 1962, med et skjermingstillegg i gammel opptjeningsmodell. Disse tiltakene vil sikre at uføres pensjonsnivå vil holde tritt med arbeidsføres nivå framover. Jeg er glad for de brede enighetene på alle de viktige områdene, men jeg er også glad for at det er bestemt at man skal vurdere og evaluere dette jevnlig, det er én ting som vil være usikkert framover, nemlig hvordan folk vil tilpasse seg systemet. Når Stortinget i dag vedtar disse endringene, går regjeringen i gang med både å utforme nødvendige lovendringer og sørge for at Nav raskt kan implementere dette, i tråd med de tidsrammene som forliket har lagt opp til,

Derfor har man blitt bredt enige i Stortinget nå om å øke den øvre aldersgrensen for medlemmene av Statens pensjonskasse til 72 år. Det har utløst – for så vidt veldig hyggelig, synes jeg – en helt ny rad med spørsmål, som kommer på e-post fra folk som er 67, 68 eller 69 år og lurer på: Når trer dette i kraft? Derfor lurer jeg på om statsråden kan si noe om når hun ser for seg å fremme et slikt forslag. Det er selvfølgelig et forbehold om Stortingets behandling, men ettersom dette har vært utredet og foreslått tidligere, når ser hun for seg at Takk for et vel- dig godt, men risikabelt spørsmål å svare på, for noen av disse endringene er store endringer som krever store systemomlegginger, mens andre av endringene er vel egentlig mer eller mindre kulturendringer eller praksisendringer på den enkelte arbeidsplass. Derfor vil noen ting ta lengre tid og andre ting kunne gjøres raskt. Jeg tror jeg gjør klokt i å si følgende: Vi skal få dette på plass så raskt som mulig, i tråd med Stortingets vedtak, men vi skal sørge for at det henger sammen når vi får det på plass. Det betyr at vi skal jobbe for å få dette til å tre i kraft på om lag samme tid. Intensjonen til Stortinget er vel at det skal gjelde fra 2025, hvis jeg ikke husker helt feil. Målet mitt er at vi får alt dette på plass i god tid innen da, sånn at folk får trygghet for hva som gjelder for dem. Så kommer jeg tilbake til de endringene som da må gå via Stortinget for å kunne iverksettes, med ambisjon om å holde den tidsplanen Stortinget har lagt. Henrik Asheim (H) [11:16:55]: Takk for svaret. Jeg kan betrygge statsråden om at Stortinget kommer til å gjøre alt vi kan for at dette skal tre i kraft fra 2025 da samarbeider vi om det. Et annet veldig viktig grep som blir vedtatt i dag, er at fratredelsesplikten ved særaldersgrense ikke skal gjeninnføres. Det er vi veldig glade for. Regjeringen har heller ikke foreslått å gjøre det, men siden det var et punkt i Hurdalsplattformen, var det viktig å slå dette fast. Noe vi også har en formulering på, er at Forsvaret skal håndteres i et eget spor. Vi har tidligere fra Høyres side foreslått å oppheve denne plikten i Forsvaret. Med den sikkerhetssituasjonen vi er i nå, virker det enda merkeligere å skyve ut erfaren kompetanse i Forsvaret såpass tidlig som særaldersgrensen fører til. Mitt spørsmål til statsråden er egentlig om hun vil ta noe initiativ til å få den debatten på riktig spor, og om hun jobber for at plikten i særaldersgrensen i Forsvaret også skal fjernes. Statsråd Tonje Brenna [11:17:49]: Jeg er enig i at vi har ansatte i Forsvaret som vi har bruk for, og som jeg er helt overbevist om også selv har et ønske om å stå i de jobbene de har, både fordi det er viktig for samfunnet, – som representanten selv også var inne på i sitt innlegg – fordi arbeid er viktig for den enkelte. Det er en måte å ha en meningsfylt hverdag på, å bidra med den kompetansen en besitter, og føle seg nyttig både for egen del og for andres del. Når Stortinget nå har vedtatt at vi skal legge et eget løp for dette, kommer jeg til å følge opp det vedtaket. Det er ulikt hvordan ulike deler av vår arbeidende befolkning ser på dette med særaldersgrenser. Forsvaret har hatt noen egne regler, og av respekt for både de ansatte i Forsvaret i dag og også morgendagens ansatte i Forsvaret tenker jeg at jeg følger opp det vedtaket på dertil egnet måte, og så kommer jeg tilbake igjen når vi har kommet et stykke videre i det arbeidet.

de sa- kene vi har fått flest mailer og henvendelser om i fraksjonen og i komiteen, er samordningsfellen, en konsekvens av reformen av 2011.

Er statsråden enig med undertegnede i at pensjon er å se på som en forsikring den dagen du velger å gå av med pensjon, eller rett og slett ikke lenger kan stå i jobb, og at forventningen om å få den forsikringen utbetalt bør ligge til grunn? Er det ikke slik når statsråden har sine egne forsikringer som hun betaler for, at hun også forventer å få de forsikringene til utbetaling den dagen hun har behov for dem? nyhetssendingen, opptatt av utenforskap, og jeg deler helt og holdent hennes synspunkter om at man må få de gruppene i samfunnet som står utenfor arbeidslivet, inn i arbeidslivet.

det litt uklart for meg hva representanten Olsen spurte om – var det når regjeringen vil legge fram saker som knytter seg til at flere skal komme i arbeid? – Det vil representanten få presentert innen representanten tar en vel fortjent sommerferie.

Øvstegård (SV) [11:21:00]: Nivåene for minstepensjon og garantipensjon ligger ganske godt under fattigdomsgrensen. Regjeringen sier i Hurdalsplattformen at de vil øke minstepensjonen. SV sier det samme. enige om å øke minstepensjonen i flere budsjettforhandlinger. Nivået på minstepensjon og garantipensjon er ikke en del av denne avtalen. Det har blitt sagt at man ikke ønsker å klatte så mye på pensjonssystemet fra det ene året til det andre. Det kan sikkert være riktig, men det har likevel blitt gjort med støtte fra de fleste partier her i denne salen, under dette flertallet og under forrige regjering også, og da særlig på minste pensjonsnivå. Ser statsråden at en årlig budsjettkontroll på pensjonene til dem som har minst, også gir en trygghet, en sikkerhetsventil, som viser at man kan ta grep for å trygge folks økonomi på kort sikt, selv om rammene står fast over lengre tid? Statsråden ser det representanten peker på, men jeg mener likevel at det er viktig at vi har et pensjonssystem som strekker seg over tid, som har bred oppslutning, og som er forutsigbart for den enkelte. Jeg tror det ville vært ganske farlig hvis vi fra budsjett til budsjett skulle gjort store endringer i pensjonssystemet, eller om det ble sånn at hver gang Stortinget trådte sammen for første gang etter et valg, snudde vi opp ned på hele pensjonssystemet. Det ville ikke gitt forutsigbarhet for folk, og det vil heller ikke gitt forutsigbarhet for statsfinansene, som man, lik det eller ikke, er avhengig av å ha på plass og ha orden på for å utbetale penger og pensjon til folk, slik at de får trygghet i sitt liv. Jeg mener vi ikke skal undervurdere noe viktig, nemlig at fattigdommen i Norge nå er snudd på hodet. Nå er de yngre fattigere enn de eldre. Det tyder på at vi har et godt pensjonssystem i dag, som nå blir enda bedre med dette forliket. Men vi må gjøre mer for å inkludere flere av de unge i arbeid, for veien ut av fattigdom for de aller fleste mennesker er en jobb å gå til og et pensjonssystem som tar godt vare på dem i slutten av livet. [11:23:18]: Blekket var jo knapt tørt på dette forliket før det oppsto noen uklarheter blant flere av partiene om hva de egentlig hadde vært med på å signere. Det dreier seg om denne sliterpensjonen, og om den skal komme som tillegg til eller erstatning for det som finnes av AFP i privat sektor. Der har partiet Høyre uttrykt at de selvsagt ser det slik at det skal komme som en erstatning, altså at man ikke skal få sliterpensjon på toppen

Dette skal da utformes av partene, men en av partene i dette er jo staten. Da er mitt spørsmål rett og slett: Hvilken holdning har regjeringen i dette spørsmålet, og kan man risikere at den sliterpensjonen som nå blir vedtatt, rett og slett bare kommer som en erstatning for den AFP-en som allerede finnes i privat sektor? Stortinget vedtar i dag at vi skal opprette en sliterordning i folketrygden – der vi er medlemmer når vi jobber, eller er norske og bor i Norge.

Jeg nøyer meg med å svare det nå. Men slik jeg oppfatter det, er en sliterordning i folketrygden noe en da kan benytte seg av i kraft av å være medlem av folketrygden og aktuell for den ordningen, og vil ikke automatisk forandre de avtalefestede pensjonsordningene som finnes i tillegg. Vi får se hvordan partene uttrykker seg om dette, for det å få et pensjonssystem som henger sammen, mener jeg er enormt viktig, slik at ikke ordningene våre slår hverandre i hjel.

[11:25:33]: Vi er heldi- ge her i landet som har tradisjoner for at staten sammen med innflytelsesrike sterke parter i arbeidslivet sikrer samfunnet vårt sosialt bærekraftige reformer. Slik ble pensjonsreformen i sin tid til gjennom godt politisk håndverk og enighet, og dagens endringer likedan – i motsetning til i andre land, f.eks. Frankrike, der folk og fagforeninger tok til gatene etter å ha blitt overkjørt av politikerne, uten innflytelse på folks inntektssikring og alderdom. Pensjon er enormt viktig for den enkeltes trygghet, for framtid, for alderdom og for samfunnet i sin helhet. Det skal sikre folk, og det skal sikre framtidig bærekraft. Det er ikke enkelt, men begge deler sikrer vi i dag gjennom justeringene som vedtas. Vi sikrer trygghet for folk – for sliterne, for de uføre, for minstepensjonistene – og vi sikrer også framtidig bærekraft. Det er viktig for de nåværende og de kommende generasjonene, eller for å si det på barne-tv-språk: for Fantorangen, som skal jobbe for framtidens generasjoner i mange år til, og for den slitne Flode, som definitivt fortjener å hvile. Forutsigbarhet er ikke en merkelapp vi kan putte på partiene som står utenfor forliket i dag, og som holder dagens og framtidens pensjonister for narr ved å gå inn for løsninger som de verken

Denne reformen vil koste oss 30 mrd. kr mer fordi vi styrker minsteytelsene, vi skjermer uføre, og vi etablerer en sliterordning for dem som går av fem år før normert pensjonsalder. Dette er viktig for å styrke pensjonssystemets sosiale bærekraft. For å få dette til har det også vært helt nødvendig å justere aldersgrensene i pensjonssystemet, fra og med 1964-kullet. Det har en åpenbar sammenheng med at vi blir eldre og lever lenger, og da er vi nødt til å stå litt lenger i jobb for å få den samme pensjonen som vi fikk da levealderen var lavere. Utgiftene til folketrygden er noe enhver politiker bør følge nøye med på. Ifølge beregninger fra Nav ser vi at utgiftene kan bli 100 mrd. kr høyere i 2033. Det er på størrelse med et forsvarsbudsjett. Bakgrunnen for tallene er at sykefraværet øker, at flere går på arbeidsavklaringspenger, og at befolkningen blir eldre. Det burde ikke være noen tvil om at vi er nødt til å gjøre noen felles justeringer for at framtidige generasjoner også skal få glede av den velferdsstaten vi alle her tar for gitt. Det at vi nå gradvis øker aldersgrensene, er nettopp en slik justering som innebærer ett ekstra år i arbeid hvert tiende år. Videre er det for Høyres del gledelig å framheve at vi fikk gjennomslag for flere viktige saker i dette forliket. Plikten til å fratre ved oppnådd særaldersgrense gjeninnføres ikke. Dette var en viktig endring regjeringen Solberg gjennomførte for å stanse tvangspensjoneringen av arbeidstakere med særaldersgrense. Nå har det vært valgfritt om man ønsker å gå av på særaldersgrense eller ikke i noen år, og det er vi glade for at skal fortsette. Videre har Høyre fått gjennomslag for at den alminnelige aldersgrensen i staten økes fra 70 til 72 år. Det betyr at flere som ønsker det, nå lovlig kan arbeide lenger, også i staten. For Høyre har det også vært viktig å styrke mulighetene for å spare til egen pensjon privat. Etter at den rødgrønne regjeringen kuttet i ordningen med individuell pensjonssparing, viste tallene fra Finans Norge at antall sparekonti halverte seg nærmest over natten. Nå er vi enige om å øke det årlige sparebeløpet til minst 25 000 kr, slik at man kan oppnå bedre skattefordeler ved å spare til egen pensjon. Til slutt vil jeg trekke fram enigheten om et bedret informasjonsarbeid om pensjon. Jeg tror mer eller min dre alle finner pensjonssystemet vårt komplisert, og det er vanskelig å forutberegne sin egen pensjonsutbetaling. Nå skal arbeids og velferdsetaten i større grad hjelpe den enkelte med nettopp dette.

[11:30:56]: Jeg vil kort ori- entere om den såkalte samordningsfella og Senterpartiets standpunkt. Samordning av folketrygdens alderspensjon og offentlige tjenestepensjoner for ansatte født før 1963 betyr at når den offentlig ansatte arbeider utover 67 år pluss, samordnes tjenestepensjonen med en beregnet folketrygdpensjon, sjøl om vedkommendes utbetalte alderspensjon fra folketrygden er langt lavere. Systemet innebærer stadig redusert tjenestepensjon dess lenger en står i offentlig jobb. Dette er en felle fordi mange offentlig ansatte ikke har vært klar over dette. En stolte på uttalelser fra politiske ledere, statsministere, om at pensjonssystemet økonomisk skulle stimulere til å stå lenger i arbeid. Samordningsfella har rammet vanlige offentlig ansatte, som gravemaskinførere, kontormedarbeidere, sjukepleiere, sosionomer, leger, tannleger, lærere, prester og professorer. De har fått opptil 230 000 kr i lavere årlig tjenestepensjon enn det de ville fått ved pensjonssystemet før 2011. Svært mange blir fortvilet når en slutter i jobben og oppdager konsekvensene med en langt lavere pensjon enn det en hadde forutsatt å leve av resten av livet.

hvis en slutter i jobben ved 72 år. Ved avgang 70 år blir tapet 1,2 mill. kr. Senterpartiets stortingsgruppe har siden 2018 arbeidet for å oppheve samordningsfella og dermed også få rettet opp den uretten for de mange som allerede er rammet. Det er et faktum at om lag 10 000 personer som i staten har en pensjonsavtale med Statens pensjonskasse, er rammet. Det er et anslag på at også 10 000 personer i kommunene som er medlem i Kommunal Landspensjonskasse, KLP, er rammet. Norge har knapphet på arbeidskraft. Konsekvensen av samordningsfella er at vi nøkternt kan ha mistet 20 000 årsverks arbeidsinnsats i offentlig sektor, stat og kommune. Dette innebærer et stort samfunnsøkonomisk tap.

Andre slutter klokelig i det offentlige. Helsepersonell ansettes i bemanningsbyråer og utfører arbeid hos en privat arbeidsgiver og blir dermed ikke rammet. Senterpartiet går inn for at alle offentlig ansatte født 1944–1962 med full opptjening og uttak av alderspensjon fra folketrygden ved 67 år pluss sjølsagt skal få innfridd bruttogarantien på minst 66 pst. i årlig samlet pensjon, også når en arbeider etter 67 år.

Når man hører Arbeiderpartiet snakke om pensjon, kan det høres ut som om høyere pensjonsalder eller at man får mindre i pensjon, nærmest er uunngåelig, som om det liksom er tyngdekraften som jobber sånn, og at det er noe som skjer uansett, og at dette bare er en slags teknisk justering av pensjonsreformen fra 2011, som alle egentlig var enige om. Det er historiefortellingen. For Fremskrittspartiet handler dette om reelle prioriteringer. Vi Vi er opptatt av at pensjonistene skal ha en verdig alderdom og en pensjon det går an å leve av, som er over fattigdomsgrensen. Derfor har vi redusert avkortingen for gifte og samboende pensjonister, økt minstepensjonen, osv., og levert inn mange forslag for å bedre kårene til landets pensjonister. Representanten Kristjánsson hadde en litt morsom sammenligning med Peppa Gris. I likhet med Kristjánsson har jeg sett min gode andel Peppa Gris,

men det er dessverre ikke det. I dag er det sånn at mange tusen pensjonister taper på å jobbe lenger dersom de jobber i det offentlige. Man taper pensjon jo lenger man jobber, i motsetning til det man trodde skulle være sant, at en nemlig får mer i pensjon. Da har man gått i den såkalte samordningsfellen. Når man tar pensjonen din fordi du jobber lenger og bidrar mer enn det som egentlig er forventet, er det en felle du selv har gått i. Jeg må innrømme at første gang jeg hørte om denne fellen, trodde jeg ikke det var riktig, for det høres ut som en tragikomisk variant av Alf Prøysens bakvendtland, der alt kan gå an. gå an. For å ordne opp i det har Fremskrittspartiet levert inn et forslag i dag om å kompensere de som har gått i den fellen. Det burde bare være rett og rimelig, for vi sier alle sammen at vi ønsker at man skal jobbe lenger, stå lenger i arbeid, og da må man helt åpenbart fjerne noen av de økonomiske ulempene veldig mange har med å jobbe lenger, som de i dag har, og som et flertall i Stortinget i dag ønsker at skal fortsette.

det som ofte er det mest gledelige når vi i komiteene er på utenlandsreiser, er å kjenne på den følelsen at vi er så heldige at vi har Stortinget i Norge, og hvordan det demokratiske systemet vårt kan lage forlik som står seg over tid, i sånne saker som pensjon. Finanskomiteen var i Storbritannia i forrige uke, og da lærte vi bl.a. om et system som ikke fungerer så godt som her hjemme, hvor man ikke klarer å snakke sammen på tvers av de største partiene og på tvers av blokkene. Min påstand er at det av flere grunner er vanskelig for Storbritannia å skulle få til tilsvarende som det vi gjør i dag, bl.a. på tvers av Arbeiderpartiet og Høyre, og med så mange partier som støtter opp om hovedtrekkene for en langsiktig, klok pensjonspolitikk. Da vi var i London, besøkte vi også Statens pensjonsfond utland. Det er jo også en del av denne pakken og en del av den klokskapen som gjør at vi kan skape trygghet for folk over tid. I 1996 ble det første innskuddet i oljefondet satt inn av tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen fra Hedmark, nå Innlandet. Etter at Sigbjørn var ferdig som aktiv politiker, har han også bidratt i partiarbeidet. Det han er veldig opptatt av, er nettopp generasjonskontrakten. Vi må sørge for at den godt voksne befolkningen, som har masse erfaring i arbeidslivet, er i kontakt med ungdommen vår, og at vi kan jobbe sammen som lag og på tvers av aldersgrupper. Jeg tror i likhet med statsråd Brenna at dagen i dag inneholder noen viktige mindre justeringer, for det er det det egentlig er snakk om i politikken og det vi vedtar. Likevel peker den først og fremst i retning av en kulturell forandring som er veldig viktig, den innebærer følgende: Med dagen i dag sier vi at den eldre garde og våre mest erfarne i arbeidslivet har så mye viktig kompetanse som arbeidslivet trenger i dag, og som vi må videreføre i morgen. Jeg er helt overbevist om at en av de store oppgavene vi i kommende år har foran oss, er å sette mange av de mest erfarne folkene våre i en lang rekke bransjer i kontakt med yngre folk, lærlinger, og at det er en viktig ressurs for å bidra til at den erfaringen overføres til neste generasjon. Et godt eksempel som sosialdemokraten Mattias Tesfaye i Danmark bruker på det, er hvordan Stradivarius’ fiolin, som ble den beste fiolinen som noen gang er laget i verden, ikke kan produseres i dag fordi den kunnskapen ikke ble overført i god nok grad til neste generasjon. Det er et bilde som viser hvor verdifulle våre erfarne folk i arbeidslivet og næringslivet er, og den kulturelle biten er viktig ved dagens vedtak. Vi har knapphet på arbeidskraft, og vi trenger alle med lengst mulig.

[11:40:39]: Da statsrå- den var på talerstolen, brukte hun ord som at det er en stor dag, og at det er til å være stolt av. Jeg er sannelig ikke sikker på at de som fortsatt skal rammes av samordningen, synes at det er en stor dag, og at det er noe å være stolt av. Jeg tror ei heller at de som ikke er i stand til å stå i yrkeslivet, synes at det er noe å være stolt av, eller at det er en stor dag, at de bare får to tredjedels skjerming. Jeg tror ikke det. Jeg tror faktisk de føler at dette er et svik av velferdsstaten. Så sa statsråden at flere må stå lenger i arbeid, bl.a. i den eldre generasjonen. Ja, jeg er sikker på at de som i dag er klar over samordningsfellen, velger å ikke stå lenger i jobb. De velger å gå av når de skal gå av, og noen av dem velger kreative løsninger, som enkeltmannsforetak, for å sørge for at de ikke blir rammet fordi de står lenger i jobb. Flere av partiene som har vært på talerstolen, har ment at det var nødvendig med endringer i den reformen de selv var med på i 2011 fordi de har sett at det de var med på i 2011, ble feil. Skjerming har vært et tema. Underreguleringen er et annet tema som har endret seg, selvfølgelig over tid, ved at man nå egentlig har fjernet den, men man vil fortsatt oppleve at det vil bli en underregulering i framtiden dersom man velger den løsningen som ligger til grunn.

vi ser for oss at flere må ut i arbeidslivet. Vi tror at dersom vi får inn flere av dem som står utenfor, de gruppene av innvandrere som står utenfor yrkeslivet, som også statsråden er opptatt av, er det flere titalls milliarder å hente.

Samtlige utredninger som har sett på norsk økonomi de foregående årene, påpeker noen utfordringer for oss. En av dem er forholdet mellom antall arbeidstakere og antall pensjonister i framtiden. Det er en utfordring vi må ta på alvor, og det gjelder aller mest for å beholde kompetent arbeidskraft i arbeidslivet vårt, slik at både offentlig sektor og næringslivet kan dra nytte av den. Det er noe som glemmes når man står i denne debatten, føler jeg. Vi ser effekten av det allerede nå. Det er mangel på arbeidskraft både i offentlig sektor og i privat næringsliv. Det blir dermed et selvstendig poeng å sørge for at de som kan bli i jobb, blir i jobb, og belønnes for det i den perioden de står i jobb. Det framsettes noen uttalelser her som for meg nærmest virker å være løsrevet fra den virkeligheten vi lever i. Det kan hende at for noen tiår siden sto folk i de samme jobbene hele livet ut, men det gjør man ikke lenger. Folk bytter jobb ofte i løpet av yrkeskarrieren. Bilopprettere blir takstmenn og takstkvinner i bedrifter. Sykepleiere går inn og ut av sykepleieryrket. Soldater og offiserer går inn og ut av Forsvaret. er i Forsvaret til de er 40 år, forlater Forsvaret og kommer tilbake på et senere tidspunkt. Det samme gjelder politiet. Det samme gjelder mange andre yrkesgrupper. Det er ikke sånn at folk har et statisk liv i samme yrke, og dermed blir noen av de begrepene som brukes her, ganske overdrevet. Så vil jeg ta for meg en annen sak. Det er flere som har snakket om Statens pensjonsfond utland og hvor stort det er i dag – 17 000 mrd. kr. Det er nok sant. Statens pensjonsfond utland er på 17 000 mrd. kr, men her ligger det en betydelig risiko. Deler av den risikoen er bundet opp mot kronekursen.

av det, men også våre barnebarn, oldebarn og framtidige generasjoner. Det er det ansvaret vi har. Helt til slutt må jeg si at jeg ble veldig glad for at representanten Molberg nevnte at også jeg kan finne ut hva pensjonen min blir en gang i framtiden. Det satte jeg veldig stor pris på. Tuva Moflag (A)

Pensjon konkurrerer med absolutt alle andre formål på statsbudsjettet. Folketrygden er den største posten på statsbudsjettet. Det handler om pensjon, men også om sosiale ytelser, som dagpenger, sykepenger og arbeidsavklaringspenger. Med de endringene vi gjør her i dag, beholder man retten til disse ytelsene lenger, i takt med forventningen om å stå lenger i arbeid. arbeid. Peppa Gris har vært nevnt mange ganger under denne debatten, men jeg har lyst til å trekke fram en annen gris, nemlig sparegrisen Statens pensjonsfond utland. Det virker som man tenker at denne sparegrisen ikke brukes i dag i det hele tatt. Tvert imot: Det brukes jo inntekter fra oljefondet inn i statsbudsjettet hvert eneste år. Det er ikke slik at dette bare brukes til å finansiere pensjoner, det brukes som en finansieringskilde inn i statsbudsjettet. Det som er så fantastisk med – oljefondet, Statens pensjonsfond utland – er at vi har tatt en fossil kilde og gjort den om til en evigvarende finansieringskilde Det er det som virkelig ivaretar generasjonsperspektivet, og det er noe vi kan være stolte av. Jeg tror ikke det er så mange flere igjen på talerlisten, så jeg drister meg til å takke for debatten og nok en gang takke forlikspartnerne for det vi har kommet fram

er to momenter som jeg synes er nødvendig å ha med. Det første handler om denne samordningsfellen som flere har vært inne på. Samordningsfellen er en merkelig og urettferdig ordning som i praksis innebærer at folk taper pensjon hvis de står lenger i arbeid. Det er altså snakk om offentlig ansatte i stat, kommune og andre steder som rett og slett taper i sine utbetalinger hvis de blir stående lenger i arbeid. Det er åpenbart for alle som kjenner saken, at denne mekanismen ikke har vært kjent i tilstrekkelig grad for dem det gjelder. Det er i seg selv et demokratisk problem at de menneskene som blir rammet av samordningsfellen – og det er riktig som flere har vært inne på, det er ikke en felle de har gått i selv, det er noe som har blitt innført over hodene deres

å rydde opp i hele denne samordningsfellen på tross av at det, så vidt jeg er kjent med, er full enighet om at disse utslagene er gale. Meg bekjent er det ingen partier her som står inne for samordningsfellen, i den forstand at de mener det er bra at det skal være på den måten. Likevel har man altså med skiftende regjeringer og skiftende stortingsflertall ikke klart å rydde opp i det. Og det er det all grunn til å forstå at folk er forbannet over. Så vil jeg komme med en liten advarsel knyttet til pensjonsreformen, for det som skjer i Norge framover, er to ting: For det første blir vi veldig mange flere eldre, og for det andre blir Norge veldig mye rikere. Ifølge perspektivmeldingen skal en vanlig familie i Norge være 60 pst. rikere i 2060. Med andre ord er det all grunn til å tro at man kommer til å bruke enormt mye penger på eldre mennesker i framtiden. Vi kommer som samfunn til å spare til pensjon uansett hva vi vedtar i denne salen, for et så rikt land vil selvfølgelig ikke godta at de eldre blir liggende på sotteseng. Det som da skjer med pensjonsreformen, er at man privatiserer deler av ansvaret for alderdommen fra et fellesskapsprosjekt selvfølgelig finnes det ennå en folketrygd i bunnen, men den er mindre framtredende enn den var før reformen – til et individuelt ansvar for å legge av penger og spare til pensjon på egen hånd. Det betyr nødvendigvis ikke at samfunnet som sådant vil bruke mindre ressurser og penger på pensjon, selv om det ser penere ut i statens budsjetter. Det som det betyr, det blir en urettferdighet i hvem som har muligheten til å spare til egne pensjoner. Vi vet at noen pensjonister etter pensjonsreformen vil komme bedre ut enn før, mens mange dessverre ikke vil det, og det er urettferdig.

Det er noen ting i denne debatten som ikke har fått så mye oppmerksomhet, men som burde få det. Det dreier seg om denne konkrete debatten i Stortinget, men også om debatten om pensjon generelt. at man ønsker at folk skal arbeide lenger, i tråd med økt forventet gjennomsnittlig levealder, har vi i mange år nå – og mye – diskutert pensjonssystemet som et virkemiddel for å oppnå det. Det er vi i SV grunnleggende kritiske til, bl.a. fordi vi mener at det er en litt feil debatt.

i en situasjon hvor mennesker blir slitt ut i arbeidslivet, og hvor arbeidsgivere ikke tar ansvaret sitt gjennom å tilrettelegge, redusere belastningen og sørge for at folk som egentlig kan arbeide og ønsker å arbeide, får anledning til det. Derfor er jeg glad for at vi nå i denne avtalen i det minste tar opp det og sier at det også skal settes i gang et arbeid for å redusere belastningen og for å tilrettelegge mer. Der har SV tydelige synspunkter på hva et sånt arbeid bør inkludere.

for faktisk å levere på tilrettelegging og redusert belastning i arbeidslivet. Vi er også nødt til å være langt tydeligere på hva slags verktøy de tillitsvalgte skal ha ha til å kreve tilrettelegging på de konkrete arbeidsplassene. Det vil være en viktig jobb videre framover. Vi behandler også

Vi behandler også en sak om offentlig AFP. Der skal vi etablere og få på plass en ny ordning etter mønster av AFP i privat sektor. Det var avtalen mellom staten og Likevel ser vi at det kopieres inn en del regler som er utfordrende for arbeidsfolk. LO er tydelig i sin respons i den saken. De ser forslag fra regjeringen som ikke er omtalt i avtalen, bl.a. et nytt hull i AFP-ordningen om ansiennitetsberegning. De er overrasket over det og svært kritiske. Det synet deler SV, og

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Parat og NHO Luftfart/CHC Helikopter Service AS

Tvisten dreier seg om opprettelse av tariffavtale for helikopterpilotene, og komiteen innstiller nettopp på at tvisten overføres til Rikslønnsnemnda grunnet hensynet til liv og helse, og at det i mellomtiden, fram til en løsning er klar, er forbudt med arbeidsstans for å løse tvisten.

(komiteens le- der): Saken som her blir fremmet, er en lovproposisjon som samler opp en rekke endringer i foretakslovgivningen, her brukt som et samlebegrep om selskapslovgivningen, registerlovgivningen og andre tilknyttede lover som i hovedsak har det til felles at de legger bedre til rette for digitale løsninger og digitale tjenester i offentlig sektor. Forslagene i proposisjonen skal bidra til at offentlig sektor blir mer teknologinøytral, og at vi bedre kan utnytte potensialet som ligger i digitalisering for å lage brukervennlige tjenester og forenkle hverdagen til norske foretak. Blant de konkrete forslagene som proposisjonen omfatter, er forslag knyttet til utlevering av fødselsnummer og d-nummer fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret, forslag til endringer i reglene om registrering av enkeltpersonforetak i Foretaksregisteret, forslag om endringer i foretaksnavneloven, forslag til nye krav til stiftelsers navn, endring i foretaksregisterloven og i enhetsregisterloven for å gjøre lovteksten teknologinøytral. Det vil også i den sammenheng bli rettet opp en feil i allmennaksjeloven § 5-10.

Nærings- og fiskeridepartementet som omhandler forslag til endringer i allmennaksjeloven § 6-16 a andre ledd første punktum. Det heter følgende i departementets opprinnelige forslag til lovproposisjon: «Styret skal utarbeide retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til de enkelte medlemmene av styret, bedriftsforsamlingen og andre valgte selskapsorganer, daglig leder og andre ledende personer.» Ved en inkurie har departementet tatt også «andre valgte selskapsorganer» inn i lovteksten. Det har ikke vært meningen fra departementets side, og Nærings- og fiskeridepartementet har derfor bedt om at «og andre valgte selskapsorganer» strykes. Den korrekte ordlyden skal etter dette være: «Styret skal utarbeide retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til de enkelte medlemmene av styret og bedriftsforsamlingen, daglig leder og andre ledende personer.» Dette rettebrevet fra departementet har beklageligvis ikke kommet næringskomiteen i hende, på grunn av en inkurie i interne systemer i Stortinget, før etter at innstillingen var avgitt 14. mars. Jeg vil derfor på vegne av komiteen i dag fremme et løst forslag i tråd med

3 minutt til kvar partigruppe og 3 minutt til medlemer av regjeringa. Vidare vil det – innanfor den fordelte taletida – bli gjeve høve til replikkar med svar etter innlegg frå medlemer av regjeringa, og dei som måtte teikna seg på talarlista utover den fordelte taletida, får òg ei taletid på inntil 3 minutt.

I dag behandler vi en sak der det er bred enighet i komiteen. Det uttrykkes også i forslaget til vedtak, som samtlige partier står bak, «Stortinget ber regjeringen utrede og legge frem forslag om særregler som gir et skattefritak for salg av overskuddsstrøm fra private boliger.» Vi ønsker mer produksjon av elektrisk energi i Norge. En av de minst konfliktfylte måtene å produsere strøm på er fra solenergi. Dette er nok også en av grunnene til at det er så bred enighet om å støtte opp om representantforslaget fra SV om fritak for skatt på egenprodusert strøm til eget forbruk. Komiteen ser det som positivt at folk skal kunne bruke egne hjem til å produsere mer strøm. I dag gjør vi det litt mer gunstig å gjøre nettopp dette. Innstillingen i saken kan også ses i lys av at Stortinget har vedtatt et mål om å øke produksjonen av ny solenergi med 8 TWh innen 2030. Skal det kunne produseres mer solenergi, må det legges til rette for dette, også gjennom skattesystemet. Finansministeren signaliserte på vegne av regjeringen en positiv holdning til initiativet. Statsråden uttrykte i sitt brev til komiteen forståelse for ønsket om skatteregler som skaper forutsigbarhet med hensyn til rammebetingelser. Finansministeren slo i brevet fast følgende: «Jeg tar sikte på å vurdere en særregel for beskatning av salg av overskuddsstrøm for private boligeiere i sammenheng med statsbudsjettet for 2025.»

Som komiteen viser til, må unntak fra dette være godt begrunnet og avgrenset på en klok måte. En samlet komité har vurdert at det i denne saken er gode argumenter for å gi et slikt skattefritak. En samlet komité slutter seg gjennom innstillingen til finansministerens vurderinger, slik at vi sikrer et skattefritak for salg av overskuddsstrøm fra private boliger.

Norge trenger vi mer fornybar energi, både for å nå klimamålene våre og samtidig for å sikre at ren og rimelig kraft også i framtiden er et konkurransefortrinn for norsk industri og næringsliv og et gode for norske husholdninger. I denne situasjonen trengs alle gode krefter for å sikre størst mulig produksjon av ny fornybar kraft. Derfor ønsker Arbeiderpartiet å forenkle og sørge for at det blir mer attraktivt for privathusholdninger å investere i solenergi på boligen sin. Energipolitikken blir bedre når folk opplever at de kan ta klimavennlige valg i sin hverdag. Det betyr noe at mange kan bidra til økt produksjon av kraft, som vi trenger mer av. I tillegg til at dette vil bidra til økt kraftproduksjon, vil det også kunne bidra til mindre press på kraftnettet ved at den strømmen som produseres, i all hovedsak vil produseres der den forbrukes. forbrukes. Finansministeren har i brev til komiteen markert tydelig at regjeringen ønsker en god prosess som både sikrer at vi når målene våre, gir forutsigbarhet og enkle løsninger for folk og et regelverk rundt dette som kan stå seg over At en samlet komité gjennom innstillingen slutter seg til finansministerens vurderinger, er etter mitt syn et godt grunnlag for det videre arbeidet med disse sakene.

Økt satsing på solenergi er svært viktig i kampen mot klimakrisen. Norge har stort potensial for solenergi, og SV har fått gjennomslag for en kraftig satsing

som da det før jul ble klart at Skattedirektoratet ville begynne å kreve inn skatt når privatpersoner som har solceller på taket sitt, selger strøm ute på nettet. Har man solceller på taket, vil man sannsynligvis i visse perioder produsere mer strøm enn man klarer å bruke akkurat der og da, og da selger man overskuddet ute på nettet, slik at andre kan få brukt det. Nyhetene om at overskuddsstrømmen skulle skattlegges, slo ned som en bombe og førte til bråbrems i utbyggingen av solceller på folks tak. De fleste som har solceller, vil over året produsere mindre enn de selv bruker i løpet av et år. Derfor mener vi at det blir feil å skattlegge dem som totalt sett produserer mindre solenergi enn de selv bruker i løpet av et år. Derfor fremmer SV dette forslaget, og vi er svært glade for at det nå er en samlet komité som stiller seg bak å be regjeringen komme med forslag til særregler som gjør at man slipper denne skatten på sola. Vi er også glade for at finansministeren for litt siden tydelig signaliserte at det ikke skal kreves inn skatt for solstrømmen før han får sett på saken og kommet med forslag til nye regler.

Det er også naturlig at vi sender det på høring med ulike mulige forslag for å skape forutsigbarhet og trygghet for de som ønsker å montere solceller til privat bruk, så det kommer vi til å gjøre.